Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Комисията по конституционни и правни въпроси. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 47 202 01 14, внесен от Министерския съвет на 18 март

По § 2 има предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петър Петров, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

2. Създава се нова ал. 2: „(2) Който склонява лице, ненавършило 14-годишна възраст, да участва в действителни, виртуални или симулирани полови сношения между лица от еднакъв или различен пол или похотливо показване на човешки полови органи, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години“. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „две до десет“ се заменят с „три до десет“. По § 2 има предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петър Петров, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 155в се правят следните изменения и допълнения:

2. Създава се ал. 2: „(2) Който чрез употреба на сила или заплашване, или чрез използване на положение на зависимост или надзор склонява непълнолетно лице да участва в действително, виртуално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и за похотливо показване на човешки полови органи, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.“

думата „две“ се заменя с „три“. 2. Създава се ал. 3: „(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено в интернет или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до десет

„Заключителна разпоредба“. Предложение на народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“. Предложение на народния представител Крум Зарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14: „§ 14.

Колеги, има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Балачев.

Искам да взема отношение по повод – това е всъщност първо четене на изменение и допълнение на Наказателния кодекс, по отношение на това доколко и каква е идеята, която всъщност влагат вносителите, и двамата, тъй като, общо взето,

параграфи от 1 до 11, а именно за тези видове престъпления, голямата част от които представляват компютърни такива, се предлага завишаване на наказателната отговорност. Разликата между двете предложения всъщност – между ВЪЗРАЖДАНЕ и Министерския съвет, се състои в това, че се добавят и някои изпълнителни действия допълнително към определени текстове, най-вече по реда на 155 и 155б и в, като основната идея от това, което аз разбирам от мотивите, които са изложени към Законопроекта, е за това, че е налице по-висока степен на обществена опасност на тези деяния и тези деяния заслужават по-тежко наказание. Аз ще застъпя обратната теза, защото практиката досега показва, че само вдигане на наказанията не води до този резултат, който всъщност е визиран в самия Наказателен кодекс, защото целите на Наказателния кодекс, визирани в чл. от неговите общи разпоредби, които са валидни за целия Наказателен кодекс, са „да поправи и да превъзпита“. Това може да Ви го каже всеки студент по право в трети курс, който е взел общата част на Наказателния кодекс – че всъщност това е целта на наказателната превенция. Прекаленото вдигане на наказанията, първо, нарушава общия принцип за целесъобразност и обоснованост на наказателната превенция. Защото ние да го направим и 20 години, това едва ли ще доведе до реализиране на тези цели, които са визирани в чл. 36 от Наказателния кодекс. Напротив, в ал. 2 на същия текст изрично се казва, че всъщност целта на наказанието не е да потиска, не е да води до някакви излишни физически или психически травми върху лицето, което подлежи на наказателна отговорност, а ни препраща пак към ал. 1 на чл. 36, тоест целта на наказателната превенция е да поправи и превъзпита. И в тази връзка ще Ви кажа, че в годините, особено последните години, имаше много престъпления, които бяха до три години, да речем, лишаване от свобода, например карането след употреба на И какво се случи? Случи се така, че направихме долната граница да е една година, направихме го 1 – 3 години или 1 – 5 години, и напълнихме всъщност наказателното производство с такива безсмислени дела. Те нито са намалели, нито превенцията е изпълнена, нито шофьорите, които управляват моторни превозни средства, намаляха. Така че целта е не просто да вдигнем наказанията и по този начин да търсим някакъв превъзпитателен ефект, а следва да имаме предвид и нещо, което е много важно, а всъщност това е начинът, по който се определят наказанията. Защото, ако разгледате внимателно разпоредбите на чл. 54 и следващите от Наказателния кодекс, ще видите, че всъщност съдът е този, който има възможност както да намали при наличие на смекчаващи вината обстоятелства наказанието, което трябва да наложи на определено наказателно отговорно лице, така и да го увеличи, даже по реда на чл. 24 се допуска до една втора тези наказания да бъдат увеличени от максимума, който предвижда съответният наказателен текст. Така че самоцелното вдигане на наказателната отговорност, за да няма условни или за да няма други присъди, защото лишаването от свобода е една от наказателните превенции, които предвижда законът, но там има и други наказателни – и глоба позволява законът, позволява и превъзпитателни мерки с въздействие и така нататък, и така нататък, няма да доведе до този ефект, който всъщност се цели в този текст. Затова считам, че в този случай и за тези престъпления това вдигане на тези наказания няма да доведе до този ефект, който всъщност самите вносители искат. И аз лично няма да го подкрепя не защото съм против наказанията, които касаят и половата неприкосновеност, и компютърните престъпления, и хакерските атаки, защото те са, за за съжаление, чести случаи в последните години, тъй като всички минахме на компютри, а защото трябва да дадем възможност в тези граници, които са определени, а те не са малки наказанията, които са и към настоящия момент, да дадем възможност на съда, на истинския съд, на този, който може да прецени както самата обществена опасност на деянието, така и на дееца, оттам да намери едно нормално наказание, което да има за цел да поправи и превъзпита лицето. Отделно от това има и големи неточности в този закон. Може би между първо и второ четене аз бих казал тези неща. Но например в чл. 155б, когато вносителят господин Костадинов внася искане във във втората си част „и ако го склонява да участва в действителни действия“, това е недопустимо, защото за този род престъпления има други наказания, които са визирани в чл. 150, 151 и 152 от Наказателния кодекс, и няма как нещо, което е визирано като съвокупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, да бъде прехвърлено в този текст на Наказателния кодекс. По същия начин е и предложението по реда на чл. 155, буква „в“. Така че проблемът в компютърните престъпления специално, и между другото, тези, които искат, биха могли и бихме могли да поискаме една такава справка, за да видите, че лицата, е почти нулев. И той е нулев не защото наказанието е малко, а защото просто труден е механизмът за неговото установяване. И тук трябва да насочим нашите усилия да направим така, че тези компютърни престъпления, този, който ги върши, да може да бъде идентифициран и оттам нататък той да носи своята наказателна отговорност. Защото по този начин, с тези фалшиви профили, които се регистрират безразборно, тук трябва да намерим верния текст, ако трябва да създадем нов такъв, който да даде възможност за установяване на авторите на тези престъпления, а едва след тяхното установяване, защото по мои данни всъщност осъдените лица за такива престъпления са нулеви. И на последно място, само искам да взема отношение по повод на предложенията на колегата Крум Зарков относно това, че тези престъпления, влизането в сила на този закон, трябва да бъдат довършени по досегашния ред. Това е излишно, колега Зарков, защото има защото има един общ принцип, който се спазва в наказателното производство, че лицето отговаря за деянието по този закон, който е по-благоприятен за него – в момента на неговото извършване или в момента на неговото прилагане. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: за пространното изложение. Колеги, има ли реплики? Господин Ганев, за реплика ли сте? Заповядайте за реплика,

ние с Вас сме политически на коренно различни позиции от много време, от много години, на всички е ясно това, само че в случая имаме наистина приятно съвпадение на тезите за вижданията за конкретния законопроект. Честно казано, за мен не е проблем да застана в този момент и да кажа, че това, което правите, и тезите, които защитавате не само тук, а и в Комисията по този законопроект, са правилни, защото са полезни за обществото ни като цяло. Ние внесохме нашите законодателни промени в този законопроект, направихме нашите предложения. Вие бяхте едни от хората, които застанаха до тях. Пак казвам, това Ви прави чест и се радвам, че това стана, защото има теми, по които трябва да имаме единство. Това е една от темите, това е тема, която засяга нашите деца, засяга морала ни като общество, и не мисля, че в теми като тази трябва да има разделение. Напротив, мисля, че точно в такива теми трябва да застанем заедно, без значение кой от коя политическа партия е, какви виждания има за икономика или за каквото и да било друго. всяко едно общество, включително и нашето, се крепи на морал и ценности. Без морал и ценности ставаме едно стадо и нещо, което не може да се нарече нито народ, нито държава. Ние, българите, сме показали през всичките векове, в които ни има като държава, че моралът и ценностите са ни крепили. Точно заради това, това, което се случи с този законопроект, имаше своите недостатъци. За тези недостатъци по време на няколкото комисии, които се проведоха, аз също присъствах на тях, също се изказах на тези комисии за промените, които според нас трябваше да се направят, ние ги входирахме по надлежния ред. Радвам се, че в този път, по който вървяхме заедно по този законопроект, имахме една цел и една посока именно заради морала и ценностите, които смятаме, че трябва да се прилагат и в законодателството. Точно заради това мисля, че има още неща, които може би не Ви стигна времето да доизкажете. Ще Ви помоля да доразвиете това, което казахте преди малко, за да може след това и адвокат Петров да каже за

Господин Председател! Уважаеми господин Балачев, исках само да кажа, че и аз се присъединявам към Вашата позиция, защото тя е юридически и човешки човешки правилна. Предпочитам, колеги, в случаи, в които обсъждаме такива чисто правни казуси, да се справям с чуждестранно европейско законодателство, за да видя как по-развитите от нас са решавали един или друг проблем. И наистина, факт е, колеги, че при нас има някакво много засилено разбиране или как да го нарека за наказателната политика – че колкото по-строги са наказанията, толкова пò предотвратяваме престъпленията, а това не е вярно. Исках просто да Ви обърна внимание, господин Балачев, че в немския закон за мерките, където са уредени да кажем престъпленията, които в момента уреждаме или доразвиваме в чл. 173, предвиденото наказание е до 1 година затвор и парична глоба, без да е дефиниран размерът на паричната глоба. Мисля си дали това и в бъдещата ни практика не са по-добрите решения. Затворът от една година нагоре става малко проблематичен, но паричната санкция дали ще е 5000 или 20 хил. лв. това не е достатъчно на съда, за да санкционира, размера на извършеното престъпление, ако например престъплението е довело до вреди на милиони, една глоба от 20 хиляди няма да компенсира нищо включително от гледна точка на държавата. ние увеличаваме размера на затвора, но не даваме възможност на съда да наложи такова парично наказание, което наистина да компенсира по някакъв начин щетите, които са били нанесени от извършване на съответното престъпление. Казвам Ви го просто като идея в следващата дискусия, че може би нашата наказателна политика, трябва да се развива в тази посока, в която вече са вървели и стигнали до определени решения западните законодателства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Трета реплика има ли, колеги? Няма. Господин Балачев, имате думата за дуплика.

тук трябва много ясно да си дадем сметка докъде е партийният интерес и откъде нататък започва общият интерес на всички граждани. Напълно съм съгласен, че когато правим закони, ние трябва да ги правим не заради отделна личност, не заради отделно влияние или течение в някои от парламентарните групи, а трябва да ги правим за всички граждани. Ако погледнете нашите закони, един законов ред, ще видите, че са изменяни и допълвани, само за 10 години са допълвани повече от 20 пъти. Това е срам за българската законодателна система и ние не трябва да допускаме това. Трябва да правим така, че законите, които излизат с нашите гласове, действително да са закони за всички, да отразяват обществените нагласи и съответно да предлагат и съответната санкция. Казах моето отношение по повод на санкциите. Прекалената санкция от дългия опит, който имам, трябва да Ви кажа, че три четвърти от хората, които, за съжаление, са пребивавали в затвора, излизат оттам не превъзпитани, а излизат по-големи и по-закоравели престъпници. Тоест основната цел, която има законодателството да ги превъзпитаме, не се получава особено когато са по-млади хора, които там средата е просто тор за тях и те избуяват в най различни престъпни схеми, навици, идеи, каквото си искате. Така че, когато пращаме някого в затвора, трябва много добре да преценим дали да му дадем шанс, или да не му дадем. Колега Чолаков, Вие сте абсолютно прав. съществува една убеденост относно това, че Наказателният кодекс е пълен с текстове, които са превърнати в престъпление, които задръстват съдебната система от своя страна, а вдигаме вдигаме прекалено много летвата за неща, които наистина нямат тази обществена опасност, за да бъдат криминализирани в истинския смисъл на думата. Това е един от случаите, в които бихме могли, една част от тези всички глави на Наказателния кодекс да ги изведем оттам – да ги направим административни ги изведем оттам – да ги направим административни нарушения. Първо ще преминават по-бързо, наказанието ще идва по-бързо и ще има по-голям ефект една голяма глоба, отколкото например една година условно с три години изпитателен срок. Ето нещо, върху което Комисията по правни и конституционни въпроси би могла да направи едно задание на прокуратура, на съд и на адвокатура – Висшият адвокатски съвет, да направим един анализ и да предложим – и според мен има поне 100 текста в Наказателния кодекс. Пак казвам: нека да оставим Пак казвам: нека да оставим съда, да му дадем възможност, защото, като направим една долна граница, например от една година лишаване от свобода, той не може, ако е преценил, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, да даде наказание, различно от лишаване от свобода, и да го направи например пробация, да кажем, което е друго наказание, има други срокове, друг е и характерът на тази пробация на това наказание и така нататък. Нека да дадем възможност на съда при едни добре определени граници желателно е без долна такава, той на базата на начина, по който, чл. 54, се определя наказанието, да определи справедливо наказание. Мисля, че това ще превъзпита повече, отколкото ако наложим неоснователно лишаване от свобода, без да има защо.

Темата за санкциите в Раздел „Разврат“ на Наказателния кодекс считаме, че е изключително важна, за съжаление, и болезнена за българското обществото, болезнена е по много причини, които са и комплексни.

полицаи и всички те застъпиха мнение, както и с представителите на ГДБОП, Раздел „Киберпрестъпност“, че би следвало тези санкции да се завишат. Лишаването от свобода да бъде завишено като срок, защото се получава така, че специално по отношение на склоняването към педофилия дейците получават едни условни присъди и това им позволява впоследствие във века на технологиите отново и отново да извършват същите престъпления. Запознахме се и с доста съдебна практика по приложението на чл. 155б от Наказателния кодекс и там се установи, че почти никога тези две престъпления – склоняването към педофилия не се извършва самостоятелно и не се извършва като едно единично престъпление. Винаги те са съчетани с други престъпления от Раздел „Разврат“ с подобна насоченост срещу българските деца или пък са извършени периодично няколко последващи деяния в условията на продължавано престъпление. В тези случаи, за съжаление, поради досегашните ниски размери те не получават адекватна санкция, адекватно наказание и се получава един рецидивизъм, което също е една доста голяма част от съдебната практика – рецидивизмът. Мнението на всички институции, които разследват този вид престъпление, че извършителите им трябва да бъдат отделени от обществото. Как да стане това? Може да стане с увеличаване на санкцията, която да позволи едно ефективно наказание. Именно затова ние внесохме тези две предложения в Наказателния кодекс, като, разбира се, се опитахме да подходим диференцирано, а именно: да дадем по-тежко наказание на тежките случаи, които включват сексуалния контакт, половото сношение и половото съвкупление с лица под 18-годишна възраст в съответните две алинеи. Считаме, че именно тези по-тежки случаи, на първо място, биват изключително категорично доказани във века на модерните технологии, тоест не може да бъде постановка или да става въпрос за някаква заблуда или инсценировка. На следващо място, именно поради категоричността на това доказване на тези особено тежки случаи, би следвало да води и до едно по-тежко наказание. В тази връзка се радвам, че българският парламент между първо и второ гласуване с работата, която бе извършена по отношение, касателно, на тези предложения – създаването на работна група, правенето на обсъждания, викането на много организации, които са съпричастни към този проблем, на представители на държавни институции, на всеобхватна дискусия, която бе проведена,

В една борба срещу този вид престъпления, която се оказва, на първо място, че са изключително позорни, и на второ място, има ги – те съществуват, те присъстват, биват извършвани и биват разследвани, следва да получат и адекватно наказание, което да преследва и една от целите по чл. 36 от Наказателния кодекс, а именно превантивно-възпитателния и предупредителния ефект в обществото от санкция лишаване от свобода. свобода. Раздел „Разврат“ има нужда от допълнителни промени касателно размера на санкциите, разследването на този вид престъпления. Считаме, че дали в този или в следващия парламент, те ще бъдат извършени и ние ще направим съответните промени, включително и в съпътстващите ги закони – например в чл. 37 от Закона за МВР, където за мен е налице необходимост ГДБОП да може да разследва тези престъпления, когато са свързани с използване на на софтуерни и компютърни системи, защото доста от педофилите в настоящия момент използват компютърни технологии, телефонни системи и така нататък Би следвало да бъде възможно законово Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ да може да разследва и този вид престъпления, когато бъде образувано съответно досъдебно производство от страна на прокуратурата.

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Атанасов. Благодаря Ви, господин Председателю. Аз искам да обърна внимание на уважаемите народни представители върху един много важен мотив за тези изменения в Наказателния кодекс, а именно повишаването на размера на наказанието за различните престъпления, особено тези, които са компютърните. Тук не е въпросът за това при индивидуализацията и определянето на наказанието от съда какъв размер наказание ще бъде отсъден за конкретния казус, по-важно е друго – да се даде възможност на оперативните служби в Министерството на вътрешните работи, които се занимават с разкриването на тези престъпления, да могат да прилагат специални разузнавателни средства. Знаете, че съгласно Закона за специалните разузнавателни средства, за да може да се поиска и съответно да се разреши, прилагането на специални разузнавателни средства, престъплението трябва да е тежко, тоест наказанието, което се предвижда за него, да е 5 години лишаване от свобода. В противен случай, за престъпленията, които се наказват с лишаване от свобода до 5 години, не могат да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Този вид престъпления особено които се извършват в компютърни мрежи и така нататък, много трудно се разкриват, без да могат да се прилагат специални разузнавателни средства. Именно това е една от основните цели, между другото, странно защо този законопроект не мина през Вътрешната комисия, но това няма никакво значение, защото именно там трябваше да бъде обсъдена тази мотивация. Така или иначе аз просто искам да обърна внимание, че ако искаме да подпомогнем органите по разкриването и разследването на тези престъпления, трябва да подкрепим тези изменения, за да може да дадем едно допълнително средство в ръцете на оперативните служби съответно на прокуратурата за разкриване и разследване на тези престъпления. Благодаря.

защото това, което сподели ръководството там, е, че те изготвят един доста обширен доклад при първоначалната проверка за наличието на подобно престъпление, свързано с педофили и използване на киберсистеми, и когато го представят на прокурора, той го разпределя на Икономическа полиция и те казват: целият този голям обемен доклад ние не можем впоследствие да го разследваме, защото е даден на друга служба, въпреки че са извършени огромни действия. Имайте предвид, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ все пак разполага, макар и сбити – на доста малко пространство, с доста добри методи и инструментариум да разследва подобни престъпления, така че лично според мен следваше този законопроект да мине и през Комисията

бе постигнат и консенсус между всички парламентарни групи за това нещо. Виждам колегата Славов, виждам колегата Попов, виждам и колегата Зарков, които подкрепиха увеличението на санкциите. Благодаря Ви.

Господин Председател, уважаеми колега Атанасов. Моята реплика към Вас е следната, ако идеята на този законопроект е да минем границата от пет години, за да можем да ползваме СРС-та, смятам, че подходът е неправилен, и ще Ви кажа защо. Аз казах в своето изказване, че много трудно – тези текстове са почти мъртви. За съжаление, почти няма осъден човек нито за хакерство, нито за изтегляне на данни и така нататък, въпреки че и сега има текстове, когато се защитава,

Но смятам, че по-правилно ще бъде ние с Вас да внесем изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, където да дадем възможност при определени случаи да се ползват СРС-та, независимо че престъплението не е тежко, което ние юристите разбираме, че трябва да бъде над пет години лишаване от свобода и по този начин, първо, няма да накърним наказателната политика, а второ, ще отворим страницата и ще дадем възможност специално при компютърни престъпления да се ползва и този способ, и те са няколко, но всеки един от тях, за да може да бъдат разкрити тези, защото общо взето са трудно разкриваеми престъпления. Та какво мислите по този въпрос за промяна на този специален закон, вместо да обръщаме целия закон обратно? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: ИВАНОВ: Момент, господин Гуцанов, да приключим самата процедура тук. Друга реплика – има ли, колеги? Няма. За дуплика, господин Атанасов. Заповядайте, имате думата. И след това на Вас за процедура, господин Гуцанов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Балачев, съгласен съм с Вас. Да, така е, има и други проблеми, които налагат да се преразгледа изобщо Законът за специалните разузнавателни средства. Сега не искам тука да развивам определени хипотези, но Вие сте прав. Този сериозен инструмент за разкриване на различни видове престъпления, каквито са специалните разузнавателни средства, би трябвало да се даде възможност да бъде използван особено за компютърните, защото какви гласни доказателства можеш да събираш там, нали, за да го докажеш. Аз съм съгласен да потърсим обединение и подкрепа за това да се промени формулировката в Закона за специалните разузнавателни средства в смисъл да бъде дадена възможност да се искат и съответно да се прилагат специални разузнавателни средства и за престъпления, които не са тежки, но да бъдат посочени изрично и за кои видове, в зависимост от тяхната специфика. Но сега по този законопроект имаме това като предложение и аз смятам, че би следвало на този етап да бъде подкрепено, за да се даде възможност за използване на тези средства, а иначе да търсим впоследствие законодателна промяна. Разбира се, съгласен съм с Вас и аз не исках да развивам тук или да доразвивам Вашата теза. Много е важно, в крайна сметка знаем максимата каква е, важното е да бъде наказано едно престъпление, а не да слагаме някакви големи санкции, а те да не се прилагат и да не се стига дотам. Но важното е да се даде инструментариум в ръцете на службите и институциите, които се занимават с разкриване на престъпленията. Заради това смятам, че трябва да подкрепим тези текстове. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Господин Гуцанов, имате думата за процедура. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, всеки закон е важен, наказателният има своята си тежест – няма две мнения по въпроса, но в момента това, което вълнува обществото в България, е коренно различно от това, което правим през последните 45 минути,

Благодаря Ви, господин Гуцанов. Други изказвания – има ли, колеги, по този законопроект, който обсъждаме в момента? Няма. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване.

Добре, колеги, няма възражения по това предложение, така че подлагам на гласуване…

Колеги, ще изчакам още няколко секунди, все още колеги влизат в залата, за да могат да гласуват.

Колеги, ще подложа на гласуване наименованието на Законопроекта, което е по вносител: параграфи 1 и 2, които са в редакция на Комисията; параграфи 3, 4 и 5, които са по вносител; § 6, който е в редакция на Комисията; параграфи 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, които са по вносител;

кажете: да или не, ще го включите ли, или няма да го включите? Но най-малкото, което е, не е нормално по подобен начин да седим и да не знаем какво се прави. Всички навън чакат ще има ли някакво становище на Народното събрание, или ние ще продължаваме да си вървим по някакъв свой си живот,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

на решенията на ТЕЛК и НЕЛК непрекъснато се увеличаваше за времето на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Те бяха удължени веднъж до три месеца след отмяната на извънредната обстановка, но така с последното продължаване действието на тези експертизи на практика приключи вчера.

който обаче не беше разглеждан в съответните комисии почти повече от месец. За първи път беше разгледан едва на 23 юни. На 10 юни от „Продължаваме Промяната“ с доцент Тонев и група народни представители внесоха друг законопроект, в който са участвали експерти от Министерството на труда и социалната политика, в който са разработени повече хипотези по отношение на решаване на проблемите на хората с увреждания, и тъй като днес имаме два законопроекта, а е изключително важно да мине един законопроект, който да мине както на първо, така и на второ четене, бих искала да заявя, че ще оттеглим нашия законопроект, ще подкрепим съответно законопроекта на доцент Тонев и ще помолим, ако може, да мине днес и на второ четене, така че да решим проблемите на хората с увреждания още днес. Благодаря Ви, госпожо Сачева, за тази процедура. Моля да внесете в Деловодството Вашата воля за оттегляне на законопроекта, като това следва да стане и следва да ми бъде докладвано до пристъпване към гласуване. Благодаря Ви, за което.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 43, ал. 2, изречение първо от ПОДНС, моля да бъдат допуснати до пленарната зала доцент доктор Любомир Иванов – заместник-министър

е прието. Моля, лицата, на които бе гласуван допуск, да бъдат поканени в залата. Заповядайте, господин Георгиев, за процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, беше обявено, че на Председателския съвет е взето решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството на 23 март Меморандум за 1 млрд. долара с две корпорации. Моля да дадете възможност моето предложение, което аз съм депозирал в

по отношение на направеното искане от парламентарната група на „БСП за България“ за включване в дневния ред на внесения от тях Проект на решение, заявявам, че считам, че създалата се ситуация е в компетенциите на изпълнителната власт, че изпълнителната власт – все пак ние сме тези, които сме ѝ гласували доверие, вече е изразила позицията на страната. Дотолкова, доколкото и отдавна мина така даденият, да кажем, под някаква форма ултимативен срок от страна на и вече действително нашата позиция е изразена, считам, че е по-рационално да изчакаме развоя на събитията и Народното събрание при необходимост и в извънредно заседание, господин Свиленски, да се събере и да вземе отношение по казуса. Считам, че следва действително да видим какъв ще бъде развоят на събитията. на събитията. Затова тази точка няма да я включа в дневния ред за днес.

или министърът на външните работи, евентуално, ако се е произнесъл към този момент, не знам. (Шум и реплики.) Разбирам, че не се е произнесъл. Тоест, няма как да оправдавате едно действие на министър-председателя с изпълнителната власт. А това дали ще трябва да се свика Народното събрание извънредно – с това поведение, което правите в момента, мисля, че ще се наложи наистина много скоро да се свика извънредното заседание, тъй като положението, в което изпада България – мисля, че всеки в тази зала разбира отговорността си на народен представител и действията, които ние трябва да предприемем. Аз не знам защо си играете и с националната сигурност на държавата, и с международните отношения, и с всичко, което се случва в момента? На какъв език, различен от българския, трябва да се обясни в тази зала в какво положение е изпаднала България в международните отношения, в какво положение изпада и Народното събрание днес. Ето вече четири или пет часа виждаме един отказ от това да се реши проблемът. Стана ясно кой е виновен. Вчера заседание, онзи ден изслушвания. Кой е виновен, стана ясно. Разследването го проведохме, но трябва да вземем решение. И когато дойде момент за решение, изведнъж народните представители не искат да вземат или не искат да се опитат да вземат решение. Вкарайте точката, тя е достатъчно спешна. Нека народните представители да си кажат мнението, нека да се чуят всички гледни точки. И ако народното представителство, което представлява всички български граждани, реши, че това е правилната позиция, че така защитаваме националния интерес, да го отхвърли, разбира се. Не е казано, че трябва… Има три бутона за гласуване, не е само за, но трябва да дадете възможност на народните представители да се произнесат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Аз все пак си задавам въпроса: ако тази тема е в компетенциите на изпълнителната власт, тоест, който и да е орган от изпълнителната власт, ние защо сме гласували доверие на тази власт и изземваме нейните функции? (Шум и реплики.) Какъв е смисълът от съществуването на Външно министерство, на премиер, на Министерски съвет, ако ние изземваме тези функции?

Това е изключително важно, днес сме дванадесет без една минута. Моля Ви да обърнете сериозно внимание на това. Ако ние нямаме практическата възможност да се занимаваме с дипломатически неща, защото си има изпълнителна власт, то Законът, който разглеждаме в момента – колегите направиха жеста да оттеглят само и само да го подкрепим, е много важен, защото утре едни хора остават без пенсии.

Господин Председател, от сутринта и опозицията, и част от управляващите Ви се молят да включите като точка в дневния ред удължаването на действието на Временната комисия за Gemcorp.

ИВАНОВ: Ако ми дадете възможност да стигна до процедура на гласуване… ДЕСИСЛАВА ТРИФОНОВА: Ние Ви дадохме възможност. Имаше процедура господин Емил Георгиев и Вие продължавате да мълчите по темата. Чакате да изтече работното време ли, криете пак, за пореден път, премиера в оставка ли, или бъдещия премиер?

думата. Други процедури има ли, колеги? Няма. На първо място, подлагам в дневния ред да бъде включена следната точка, а именно Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с Gemcorp и IP3 Corporation.

да бъдат разгледани точки четвърта и пета, след това да продължим с парламентарен контрол и времето да бъде удължено до приключване на парламентарния контрол, като уточнявам, че има не повече от 7 – 8 въпроса за парламентарен контрол.

Ясно ли е всичко? Подлагам на гласуване направеното от мен предложение, колеги. Госпожо

Госпожо Трифонова, виждате ли, че си държа на думата. Прекратете гласуването. Гласували 135 народни представите: за 134, против няма, въздържал се 1. С това предложението е прието.

Уточнявам всъщност, че има Допълнителен доклад. Един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

Законопроекта, който е внесен от господин Антон Тонев и група народни представители. В тази връзка има и редактиран доклад на Комисията по здравеопазване, който е две страници. Така че, колеги, моля, останете в залата. Заповядайте, доцент Тонев, имате думата.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 На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Петър Грибнев, заместник-министърът на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров, началникът на отдел „Хора с увреждания“ в Агенцията за социално подпомагане госпожа Миглена Митева, началникът на отдел „Осигурително законодателство“ в Националния осигурителен институт г-жа Катя Петрова, представители на администрацията на Омбудсмана на Република България, на синдикатите и на пациентски и неправителствени организации. В изпълнение на чл. 72, ал. 2 от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 и за преодоляване на последиците, № 47-254-01-67, внесен от Антон Йорданов Тонев и група народни представители на 10 юни 2022 г., отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на Правилника В Комисията по здравеопазването, на основание чл. 31, ал. 2 и чл. 73, ал. 7 от ПОДНС, са постъпили становища от национално представителните организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, Българския лекарски съюз, Съюза на инвалидите в България и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. В изпълнение на чл. 73, ал. 2 от ПОДНС в Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика,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

намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка до 30 юни 2022 г. Предвид дългия период, през който беше удължен срокът на експертните решения, преосвидетелстването на тези лица от органите на медицинската експертиза в кратък срок е сериозно затруднено. Поради това се очаква към тази дата значителен брой лица, включително и такива, на които експертните решения изтичат след 31 март 2022 г., да останат без валидно експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, което ограничава възможността да се ползват от правата, регламентирани в действащото законодателство. Доцент Тонев посочи, че със Законопроекта се цели да се удължи срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, за да се гарантира възможността за получаване на допустимата помощ от държавата до момента, в който ще е обективно възможно преосвидетелстването на лицата от органите на медицинската експертиза. Именно поради това се предвижда срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК да се удължи до издаването на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., само когато съответното лице е предприело необходимите действия за преосвидетелстване в срок до 15 юли 2022 г., но поради обективна невъзможност, свързана с извънредното натоварване на съответните комисии, не могат да преминат през процедурата в законоустановения тримесечен срок. По този начин ще се гарантира ползването на правата, произтичащи от валидното експертно решение само по отношение на лицата, които са предприели действия за преосвидетелстване, но не по тяхна вина към момента нямат издадени такива. С цел да се гарантира възможността да се ползват от правата си съответните лица се предвижда и задължението на регионалните здравни инспекции да предоставят информация за подадените заявления-декларации на Националния осигурителен институт и на Агенцията за социално подпомагане в срок до 20 юли 2022 г. Предлага се законодателната промяна

по законопроекта. Българският лекарски съюз, национално представителните организации на и за хората с увреждания и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите подкрепят Законопроекта, тъй като отговаря напълно на фактическата обстановка и на нуждите на хората. Беше посочено, че с нормативните промени следва да бъдат уредени и правата и плащанията по отношение на военноинвалидите и военнопострадалите. Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане подкрепят Законопроекта, като се отбелязва, че нормативните промени са необходими и навременни, тъй като, от една страна, се осигурява достатъчно време на медицинската експертиза да освидетелстват подалите заявления лица, а от друга, се гарантира възможността на значителен брой хора с увреждания да получават социални плащания и друга подкрепа съгласно действащото законодателство. Министерството на финансите не възразява да се удължи срокът на решенията на ТЕЛК и НЕЛК, като обръща внимание, че гарантирането на възможността на лицата да ползват права, произтичащи от законодателната промяна, следва да се осъществява в рамките на одобрените средства за съответната година по бюджетите на отговорните министерства и ведомства. институт се посочва, че с разглежданото законодателно решение се изравнява правното положение на лицата, за които определеният срок на инвалидност изтича в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., което е в интерес на правоимащите лица. за по-продължителен период от време ще осигури възможност за равномерно разпределение на работата на органите на медицинската експертиза, като същевременно ще гарантира всички пенсионни и социални права на лицата. Отбелязва се, че нормативните промени следва да бъдат съобразени с разпоредбата на чл. 19 от Закона за публичните финанси. Омбудсманът на Република България изразява принципна подкрепа за Законопроекта, като в писменото становище се съдържат конкретни предложения, предложения, които при възможност да бъдат обсъдени между първо и второ гласуване на Законопроекта. В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването единодушно се обединиха около становището, че продължаването на срока на действие на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК е изключително необходимо, поради което нормативните промени следва да бъдат приети във възможно кратки срокове. По отношение на Законопроекта, внесен от Антон Тонев и група народни представители, бяха поставени конкретни въпроси във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси и по какъв механизъм ще бъдат осигурени средствата, необходими за финансирането на дейностите, предмет на уредба. След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати: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 2022 г.: „За” – 8, „против” – 0, „въздържал се” – 10. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при горепосочените резултати Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме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

Заповядайте, имате думата. както в две от процедурите преди да прочетем доклада бе съобщено, става въпрос за една от неприятните последици, свързана с ковид кризата, през която нашата страна мина преди две години. Бяха внесени два законопроекта. Благодаря на колегите от ГЕРБ, които взеха своето решение. В Законопроекта не се променят права или начин на издаване на ТЕЛК-ови решения. Единствено се визира възможността за непропускане на периоди, в които хората с увреждания да не получат своите възмездни пенсии, така както са ги получавали досега. По този начин се опитваме да заличим един от неприятните последствия на ковид кризата. Смятам, че Законопроектът ще бъде подкрепен от пленарна зала, така че това е, което мога да кажа като вносител. Материалите са достъпни, който има желание, може да ги погледне, а и ще бъдат прочетени евентуално при второто гласуване, за което сме се обединили с колегите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, доцент Тонев. Откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване, колеги?

През това време мога да направя едно съобщение

от народните представители Павлин Павлов Кръстев, Адлен Шукри Шевкед и Байрам Байрам и Мукаддес Юсуф Налбант. Вторият участник в Контрола ще бъде министърът на правосъдието Надежда Йорданова, която ще отговори на три въпроса от господин Бранимир Балачев, Крум Зарков и контрол няма да могат да вземат участие: вицепремиерът Борислав Сандов, който е в командировка извън страната. На основание чл. 92, ал. 3 поради неотложни ангажименти няма да могат да участват: господин Иван Иванов, министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, министърът на здравеопазването Асена Сербезова, министърът на външните работи Теодора Генчовска и министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев, като повечето от тях няма да могат да участват с оглед на това, че всъщност Контролът се измести доста късно днес, а министър Генчовска – по обективни причини. Предполагам вероятно е ангажирана във връзка със ситуацията с нотите. Колеги, вече може да преминем към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроектът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 и, колеги, апелирам да останете в зала, защото ще има искане Законопроектът да бъде гласуван и на второ четен днес, така че ще има още гласувания.

Благодаря Ви, доцент Тонев. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, режим на гласуване.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

и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г. (2) В срок до 20 юли 2022 г. регионалните здравни инспекции предоставят на Националния осигурителен институт Агенцията за социално подпомагане информация за всички лица, подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК в периода от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г. (3) Изплащането на пенсиите експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., се продължава при условията и за срока на действие, за който са продължени експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1. Отпуснатите социални плащания от Агенцията за социално подпомагане по експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., се продължават, а прекратените социални плащания се възобновяват, при условията и за срока на действие, за който са продължени съответните експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1. 1. (5) Направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания въз основа на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си при условията и за срока на действие, за който са продължени експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1. (6) В случаите, когато в периода от 1 април от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. предоставянето на лична помощ е преустановено поради изтекъл срок на инвалидност на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК по ал. 1, същата се предоставя въз основа на направленията по ал. 5 и след провеждане на процедура по реда на чл. 13 и 14 от Закона за личната помощ.

представител Емил Георгиев – председател на Временната комисия. Господин Георгиев, имате думата да представите Проекта на решение, който сте внесъл. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мотивите за удължаване на срока с 1 месец е нуждата от допълнителна информация, допълнително време за запознаване с голям обем от информация, проучването, както и наложително изслушване на институциите и на компетентните органи. Искам да Ви информирам, че предложението е съгласувано с абсолютно всички членове на Временната комисия. От тяхно име изпратихме искане за предоставяне на информация, касаеща Меморандума до Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Министерството на външните работи, Министерския съвет, Министерството на енергетиката. Предстои да поискаме необходимата информация от ДАНС и от другите специализирани служби,

Колеги, откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията. Колеги, ще направя само едно редакционно предложение. От текста на решението в абзац 1, 2 и 3 да отпадне текста „на 23.03.2022 г.“.“ Това се дължи, защото в предложения проект за решение, тъй като в решението за самото създаване на Комисията този текст го няма, съответно той трябва да отпадне и текстовете да бъдат напълно идентични.

самата комисия е приета с наименование, което не съдържа тази дата, и трябва да има идентичност между двете решения.

вицепремиерът Гроздан Караджов и министър Надежда Йорданова. Другите представители на Министерския съвет по изчетени от мен съображения няма да могат да участват в днешния парламентарен контрол.